I sad je jedino zrelo po dnevnom redu za raspravu – - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije u vezi s pripremnim mjerama za sudjelovanje Hrvatske u programu za cjeloživotno učenje i programu mladi

proračun. Izvješća ste primili na sjednici. U ime predlagatelja zamjenik središnjeg državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije Zvonimir Savić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo, cijenjene zastupnice i zastupnici. mi vrlo kratku kronologiju. 1. prosinca 2009. godine je Komisija Europskih zajednica usvojila program pripremne mjere za sudjelovanje Hrvatske u programu za cjeloživotno učenje i programu mladi na djelu u okviru programa IPA prve komponente za 2009. godinu, nakon čega je u travnju ove godine od strane Europske komisije dostavljen nacrt tekst sporazuma o financiranju čijim potpisivanjem će se ostvariti preduvjet za pružanje financijskih sredstava Europske unije u okviru ovoga Programa. Ovaj spomenuti Program sastoji se od jednog projekta pod nazivom pripremne mjere za program za cjeloživotno učenje i program mladi na djelu. Budući da je Hrvatska izrazila želju da sudjeluje u Programu za cjeloživotno učenje i programu mladi na djelu, tako sudjelovanje ovisi o tome mogu li zemlje kandidati uopće ispuniti zahtjeve koje se odnose na kapacitet nacionalnih struktura, dakle nacionalnih agencija, kako bi se osiguralo zdravo financijsko upravljanje programima. A cilj ovog konkretnog projekta je pomoći Hrvatskoj u ispunjavanju tih spomenutih zahtjeva. Ukratko pripremne mjere sastojat će se od niza aktivnosti, koje će se provoditi prema planu rada koju će ugovoriti Hrvatska agencija za mobilnost i programe Europske unije, te nadležna glavna uprava Europske komisije za obrazovanje, audio-vizualne djelatnosti i kulturu. Pripremne mjere imat će tri glavna cilja, pa će ih vrlo kratko spomenuti. Prvi cilj je priprema nacionalnih agencija za upravljanje programima kroz mjere izgradnje kapaciteta znači zapošljavanjem i obučavanjem osoblja. Druga je organiziranje informativnih kampanja za potencijalne korisnike što obuhvaća prijevod, izdavanje glavnih dokumenata, seminara itd. treći cilj, sudjelovanje u pilot aktivnostima što će omogućiti ispitivanje i to u dovoljnom opsegu kapaciteta nacionalnih agencija da upravljaju programima i omoguće nositeljima interesa sudjelovanje u nekim projektima sukladno pravilima ovoga programa. Ono što je bitno spomenuti jest da financijska sredstva koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj unutar ovoga programa iznose 24, preko 24 milijuna kuna odnosno oko 3,35 milijuna eura.

osigurati tijela državne uprave u svojim proračunima. Ukupna vrijednost toga sufinanciranja je 6 milijuna i 205 tisuća kuna. Ono što je bitno spomenuti jest da sporazum o financiranju ne zahtjeva donošenje novih ili izmjenu postojećih zakona ali financijski obvezuje Republiku Hrvatsku u iznosima koje sam malo prije spomenuo. Odlukom Vlade Republike Hrvatske donesenoj na sjednici u lipnju ove godine, prihvaćen je tekst prijedloga zakona o potvrđivanju sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u svezi s pripremnim mjerama za sudjelovanje Hrvatske u Programu za cjeloživotno učenje i Programu Mladi na djelu i u okviru IPA programa, prva komponenta, u okviru programske godine Zaključno je potrebno spomenuti da se ovim zakonom potvrđuje Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s spomenutim pripremnim mjerama za sudjelovanje Hrvatske u programu za cjeloživotno učenje i Programu mladi na djecu, te se omogućuje provedba svih aktivnosti u okviru ovoga projekta, a kvalitetno odrađene i provedene pripremne mjere one su uvjet za akreditaciju Agencije koja bi provodila ova dva programa. A sama akreditacija Agencije je uvjet za punopravno sudjelovanje Republike Hrvatske u ta dva programa. u ta dva programa. A ciljani datum punopravnog uključivanja koje je usuglašeno tijekom pregovaračkog procesa za poglavlje 26. obrazovanje i kultura u Republici Hrvatskoj, u ovaj program je 1. siječnja 2011. godine.

i kohezijske politike Europske unije. Ovaj prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s pripremnim mjerama za sudjelovanje Hrvatske u Programu za cjeloživotno učenje i programi Mladi na djelu u okviru programa IPA komponenta pomoć u tranziciji i jačanju institucija za 2009. s Konačnim prijedlogom, kojeg će Klub Hrvatske demokratske zajednice podržati. U prosincu 2009. godine Europska komisija usvojila je nacionalni program za Republiku Hrvatsku u programu IPA komponenta pomoć u tranziciji jačanju institucija za 2009. godinu, i u cilju provedbe tog programa, potrebno je da Republika Hrvatska potrebno je da Republika Hrvatska i Europska komisija sklope sporazum o financiranju, koji čini osnovu za bespovratno korištenje osiguranih financijskih sredstava. Podsjetit ću vas da je IPA instrument predpristupne pomoći za razdoblje 2007. i 2013. koji zamjenjuje programe i CARDS, FAR, ISPU i SAPARD, uspostavljen je uredbom Vijeća Europske unije

i provedbi pravne stečevine Europske unije, te priprema za korištenje strukturnih i kohezijskog fonda. Podsjetit ću vas također da je Republika Hrvatska korisnica svih komponenti IPA programa i to od 2007. do trenutka stupanja u članstvo i zato je osiguran iznos od 589,9 milijuna eura, od čega komponenta za pomoć u tranziciji jačanju institucija 178,1 milijun eura, a za 2009. godinu osigurano je 395 milijuna 059 tisuća 831 kuna 831 kuna od čega je darovnica 307 milijuna 304, 439 kuna a obveze Republike Hrvatske po ovom programu su 87 milijuna 719 392 kune. Dok će se ostatak kune. Dok će se ostatak iznosa osiguravaju tijela državne uprave u svojim proračunima. Ova komponenta podupire aktivnosti koje su usmjerene na jačanje demokratskih institucija i vladavinu prava, reformu državne uprave, provedbu ekonomskih reformi, poštivanje ljudskih i manjinskih prava, poticanje regionalne suradnje, održivi razvoj i usvajanje i provedbu cjelokupne pravne stečevine Europske unije, te posebice iz ove komponente pripremu Republike Hrvatske za provedbu i poljoprivredne i kohezijske politike Ovaj prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s pripremnim mjerama za sudjelovanje Hrvatske u Programu za cjeloživotno učenje i programi Mladi na djelu predstavlja pravnu osnovu za financiranje projekata koje Republike Hrvatska predložila u okviru IPA komponente pomoći i tranziciji i jačanju institucija za 2009. godinu, a njime se uređuju uvjeti potrebni za isporuku pomoći Evo već je rekao zamjenik državnog tajnika da je krajem 2009. godine Europska komisija usvojila pripremne mjere za sudjelovanje Hrvatske u programu za Cjeloživotno učenje i programu Mladi na djelu znači u okviru programa IPA komponente pomoć u tranziciji i jačanju institucija Hrvatske i Europska komisija sklope sporazum o financiranju koji predstavlja osnovu za bespovratno korištenje sredstava iz ovog programa. A program se sastoji od jednog projekta pod nazivom Pripremne mjere za program za cjeloživotno učenje i Mladi na djelu. Republika Hrvatska je izrazila želju da sudjeluje u tom programu, a takvo sudjelovanje ovisi o tome mogu li države kandidatkinje ispuniti zahtjeve koji se odnose na kapacitet nacionalnih struktura u prvom redu agencija kako bi se osiguralo pravilno financijsko upravljanje Cilj ovog projekta je upravo pomoći Republici Hrvatskoj u ispunjavanju ovih zahtjeva. Vlada Republike Hrvatske je donijela odluku o pokretanju postupka za sklapanje sporazuma, a državni tajnik u svojstvu nacionalnog koordinatora za programe pomoći i potpisao Sam sporazum o financiranju ne zahtjeva donošenje novih ili izmjene postojećih zakona, ali financijski obvezuje Republiku Hrvatsku i stoga podliježe potvrđivanju po članku 18. Zakona o izvršavanju međunarodnih ugovora. Ukupna vrijednost pripravnih mjera za sudjelovanje u programu za Cjeloživotno učenje i programu Mladi na djelu u okviru IPA komponente pomoć u tranziciji i jačanju institucija za 2009. godinu iznosi 24 milijuna 445 tisuća kuna. Vrijednost alokacije od Europske unije Republici Hrvatskoj iznosi 18 milijuna 250 tisuća kuna, dok će ostatak od 6 milijuna 205 tisuća kuna osigurati tijela državne uprave. Što se tiče dinamike znači u 2010. fiskalnoj godini za izvršenje sporazuma potrebno je izdvojiti 20 milijuna 805 tisuća kuna od čega će 14 milijuna i 600 tisuća kuna biti financirano iz IPA-e, dok iznos od 6 milijuna i 205 tisuća kuna je osigurano u državnom proračunu. A što se tiče 2011. godine iz IPA-e se financira 3 milijuna 650 tisuća kuna dok državni proračun u 2011. nema obveze u ovom programu. Pripremne mjere će se sastojati od niza aktivnosti koje će se provoditi prema planu radu koji će ugovoriti Hrvatska agencija za mobilnost i programe Europske unije i Glavna uprava komisije zadužena za ove programe. A pripremne mjere imaju tri cilja i to pripremu nacionalnih agencija za upravljanje programima kroz mjere izgradnje kapaciteta, znači sve vezano uz zapošljavanje i edukaciju. I ovo što je rekao državni tajnik i akreditaciju naših agencija.

vezano je uz prijevode, brošure, izdavanje glavnih dokumenta itd. I treći cilj je sudjelovanje u pilot aktivnostima što bi trebalo omogućiti ispitivanje kapaciteta nacionalnih agencija da upravljaju programima i omoguće nositeljima interesa sudjelovanje u nekim projektima sukladno pravilima programa. Evo nadam se da će iskustva i znanja stečena kroz prijašnje programe recimo program Tempus također financiran iz sredstava Europske unije biti korisna za pripreme za buduće sudjelovanje u programu za Cjeloživotno učenje. učenje. Predviđena su dva sporazuma za dodjelu bespovratnih sredstava i koja su prema ovom prijedlogu biti zaključena bez poziva na podnošenje projektnog prijedloga. To je sve usklađeno sa delegacijom Nadalje, u ovom dodatku A se govori definirana je dojela funkcija i zajedničkih odgovornosti strukturama i tijelima i direkcijama u skladu sa člankom 8. okvirnog sporazuma između komisije i korisnika od 27. kolovoza 2007. A u dodatku B izjava o jamstvu također po komponentama nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje Republike Hrvatske prema članku 27. provedbene uredbe o programu IPA. Evo držim da je i ovom prilikom dobro istaknuti da je u listopadu 2009. godine Europska unija prihvatila financijski paket za Republiku Hrvatsku u iznosu do 2,2 milijarde eura. A to je samo radi usporedbe čak 20 puta više nego što Republika Hrvatska prima kroz pristupni Fond IPA u posljednje dvije godine. Da bi uspješno iskoristili ta sredstva potrebno je ozbiljno završiti pripreme koje se u prvom redu odnose na profesionalizaciju i osposobljavanje ljudi koji bi se bavili i ugovorima i natječajima i nadzorima nad sredstvima fonda ali i ubrzati pripreme za izradu projekata da bi bili spremni 2012. godine. U ovom trenutku je zaista velika odgovornost upravo na nama da selektiramo da pripremimo da selektiramo projekte, odredimo prioritetna područja. To je onaj teži dio posla. Ali vidimo da smo iz dana u dan sve više pripremljeni za takve takve aktivnosti. Evo stoga i ovom prilikom pozivam u ime kluba HDZ-a da što bolje iskoristimo i ostale komponente IPA-e posebice komponentu jedan pomoć u tranziciji i izgradnji institucija ali komponentu četiri razvoj ljudskih potencijala. Zaključit ću da svakako treba raditi više na tome da imamo organiziraniju državnu upravu radi što kvalitetnijeg i efikasnijeg korištenja fondova, ali što je još značajnije pripremiti se za novo funkcioniranje. Jer ulaskom u Europsku uniju Hrvatska će na dnevnoj osnovi sudjelovati u kreiranju zajedničke europske politike i zato moramo biti spremni evo i u ovom segmentu vezano uz cjeloživotno osiguranje. Klub HDZ-a podržava ovaj prijedlog zakona vjerujući i očekujući da će i ova sredstva doprinijeti boljoj pripremi za povlačenje sredstava koja će nam u budućnosti u značajnijoj mjeri biti na raspolaganju. Hvala. **Šeks, Vladimir